Mødet er åbnet. For at alle kan være opdateret, gør jeg opmærksom på, at der ikke bliver afstemning her i første møde. Der skal vi godkende, og så bliver der en pause på ca. 10 minutter. Og så bliver der afstemning.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

næste møde afholdes i dag kl. 13.15. Jeg beder alle om at forlade salen i god ro og orden. Man skal forlade salen, fordi vi skal have sprittet af her i pausen. Mødet er hævet.